Zahvaljujem, predsedavajući.Odmah da vam kažem, meni neće trebati deset minuta kao prethodnom govorniku da shvatim da kada je reč o ovoj temi, da ne treba praviti stranačke podele.Tužno stranačke podele.Tužno je kada neko čak i ovakvu temu pokuša da iskoristi u dnevno-političke svrhe. Kako da vam kažem, to dosta govori i o njegovom vaspitanju i o njegovoj pristojnosti.Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da ne postoji niko ko neće podržati današnji Predlog zakona, dakle Predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ koje se predviđa stvaranje ustanove kulture, a kojom negujemo kulturu sećanja na žrtve i istorijske događaje koji su se desili na prostoru „Starog sajmišta“, kao i prostorima nacističkog logora „Jevrejski logor Zemun“ i „Prihvatni logor Zemun“.Iz Predloga zakona možemo videti da je predviđeno da će Memorijalni centar „Staro Sajmište“ između ostalog obavljati poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja,

„Jevrejskog logora Zemun“, „Prihvatnog logora Zemun“ i „Jevrejskog prolaznog logora Beograd – Topolske šume“.Važno je istaći da ćemo osnivanjem ovog Memorijalnog centra očuvati uspomene na žrtve Srbe, Jevreje, Rome i ostale u prošlosti i podsećati da se stradanja ne smeju ponoviti. Takođe, donošenjem zakona obezbeđujemo prikupljanje podataka, obrađivanje i obezbeđivanje tih podataka na jedinstveni način na jednom mestu. Ako postoji narod koji zna šta je to empatija ili saosećanje kada je reč o žrtvama, onda je to upravo srpski narod. Ako neko zna šta je stradanje, onda je to srpski narod koji je među najstradalnijim narodima na svetu.Ne bih posebno navodio koliko smo žrtava podneli u balkanskim oslobodilačkim ratovima, Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu, ratovima 90-ih godina. Ne moram ni posebno isticati koliko je Srba stradalo u oba svetska rata. U svakom slučaju previše, kao ni to da smo u oba svetska rata bili na strani pobednika. Ne moram ni da podsećam koliko je Srba stradalo u tzv. NDH – nezavisnoj državi Hrvatskoj, koliko je Srba stradalo u logorima Jasenovcu i ostalim logorima.Ne moram da podsećam da smo u Drugom svetskom radu imali čak dva antifašistička pokreta. Zato ističem važnost negovanje kulture, sećanja na žrtve, kao izuzetno značajno. Jer kako kaže izreka

Hvala, gospodine Marinkoviću.Jeste da sam morao dugo da čekam, ali nisam zaboravio gde smo stali.Dakle, kao što vidite, mene napadaju iz vladajuće koalicije, kažu – nisu me videli u Srebrenici, nisu tamo videli nikoga poput mene. Ja se upravo time i ponosim. Ne samo što me nisu videli, nego me neće ni videti, pogotovo dok oni koji lažu o navodnom genocidu u Srebrenici, čine sve da satanizuju srpski narod i ne priznaju zločine koje su oni napravili.Vi mene možda nećete videti u Srebrenici, ali ćete me videti redovno i u Bratuncu, na obeležavanju stradanja Srba, i u Kravici, a tamo, gospodo, ja neću videti nikoga poput vas. I to je upravo ono u čemu se mi razlikujemo.Još jedna stvar. Vi kažete - nećete me videti u Srebrenici, ali, evo, videćete me, na primer, u četvrtak, u 18.00 časova, u opštini Novi Beograd, na promociji knjige "U Srebrenici nije bilo genocida".

Zar vi mislite da se odnos nekoga u Srebrenici promenio nakon što je tamo otišao Boris Tadić ili Aleksandar Vučić? Zar vam nisu dovoljno jasno pokazali šta o tome misle?Ne

već je u rat bio uvučen i treba jasno i glasno konačno reći, bez obzira na političku opredeljenost, da što se tiče srpskog naroda da su za rat i za svaku žrtvu, bez obzira na to čija je, krivi oni koji su rat započeli. A započeli su Alija Izetbegović, Tuđman i oni slični njima, kao i njihovi mentori sa zapada. **Vladimir Marinković**

Nisu tuđe žrtve, predsedavajući, nego srpske žrtve. I to vas molim da prenesete prethodnom govorniku. Nije ovde reč o tuđim žrtvama, nego o srpskim žrtvama. Slažem se sa prethodnim govornikom da se nećemo sretati na takvim manifestacijama, kao što se ni do sada nismo sretali.Što se tiče njegovog izlaganja u vezi sa tzv. nemarom države Srbije prema srpskim žrtvama iz ratova 90-ih, ja moram da podsetim da pre dolaska SNS i Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji nije smelo da se pomene da su se dogodili zločini nad srpskim narodom. Nije smelo da se pomene tako nešto. U Srbiji nije smelo da se pomene da se desila "Oluja". Kad je neko iz vlasti pomenuo stradanje Srba i progon Srba iz "Oluje"? Nije smelo da se pomene da je prognano stotine hiljada ljudi iz Hrvatske i iz delova Bosne i Hercegovine koji su ostali izvan Republike Srpske.Tek dolaskom Aleksandra Vučića na vlast Srbija kao država počinje na dostojanstven način da obeležava srpska stradanja i srpske žrtve. I to radimo svakog 4. avgusta kao Dan sećanja na stradale u "Oluji", ali i u ostalim srpskim stratištima.Ali, njega to tada nije interesovalo. Zašto nije pitao svog Đilasa, nekada, u vreme kada su lepo sarađivali, zašto Dragane Đilase Srbija ne obeležava stradanje svog naroda? Zbog čega? Zato što ga to tada nije interesovalo. Tada je sa Đilasom delio nekakve upravne i nadzorne odbore, tada su ga zanimale neke druge stvari. A danas ovde lije krokodilske suze i optužuje SNS za tzv. nemar nad srpskim žrtvama.Dakle, ovo je krajnje licemerno i ja vas molim, predsedavajući, da sledeći put reagujete na način primene Poslovnika. Zahvaljujem. Hvala, kolega Markoviću.Ja se trudim da obezbedim jednu korektnu raspravu.Nemanja Šarović se javio za iako i dalje smatram da nije primereno. Naravno, razmena mišljenja, u redu, kritička misao i sve ostalo, ali stvarno težina težina današnje teme i ozbiljnost mislim da prevazilazi te usko političke interese.Reč ima Nemanja Šarović. Izvolite. Sve ste vi, gospodine Marinkoviću, u pravu. Ali, problem je to što ovi iz vladajuće koalicije ne poštuju to o čemu vi govorite.Niti sam ja koga uvredio, niti sam kome rekao da je glup, za razliku od gospode iz vladajuće koalicije, jer to je njima očigledno jedini argument, vređanje neko na nivou petog razreda osnovne škole, jer vas bole činjenice. Vi svakoga dana pokazujete koliko vas boli kada vam neko kulturno, fino, kaže istinu u licu.Pretpostavljam da vi kada dolazite u Narodnu skupštinu vidite veterane i ratne vojne invalide koji već 140 dana protestvuju u Pionirskom parku. Poslednji put kada sam bio, mene su pitali - kako je moguće da država Srbija dva miliona evra odvaja za Albaniju, za one koji su ih napadali na Košarama, a za njih koji su krvarili, koji su ginuli, koji su ostavljali delove tela za svoju otadžbinu, da za njih nema ni novca,

jer su bili izuzetno loša vlast. A vi nastavljate njihovim stopama. I to je osnovni problem ovde. Osam godina ste na vlasti, a vi i dalje pričate - žuti ovo, žuti ono. Pa, koga više zanimaju žuti? Pričate da nemaju dva promila. Nemaju. Pa, kako je moguće da su vam oni onda izgovor i odgovor na sve probleme u Srbiji? Jeste li vi sposobni bilo šta da rešite ili niste? Koliko će vam trebati? Osam godina nije dovoljno. Još 28?Kažete - niko nije smeo da pomene srpska stradanja. Smela je, gospodine Markoviću, Srpska radikalna stranka, čiji ste dugogodišnji član bili, ali je problem što imate tu parcijalnu neku amneziju pa se mnogih stvari iz svog dosadašnjeg političkog života ne sećate. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega Šaroviću.Aleksandar Marković ima pravo na repliku. Izvolite. Žuti zanimaju njih. Žuti zanimaju baš njega, prethodnog govornika, zato što je sa njima u koaliciji na Starom gradu. I dan-danas, u ovom trenutku, dok sedimo i dok vodimo ovu polemiku, on je na Starom gradu u koaliciji sa tim žutima, sa tim istim Markom Bastaćem, i u još nekoliko opština.Kada je reč o obeležavanju srpskih stradanja, ponoviću ono što sam malopre rekao, a prethodni govornik koji me podseća na neku moju prošlost u pravu je samo u jednom delu. Da, ali to obeležavanje srpskih stradanja tada se svodilo na parastos u crkvi Svetog Marka, okupe se izbeglička udruženja, okupe se ljudi koji su izgubili nekog direktno u tim akcijama i u tim zločinima, održe parastos i to je to.Ovde pričam o sistemskom pristupu ovom problemu, sistemskom državnom pristupu. Podigli smo to na državni nivo, dakle, država Srbija na najdostojanstveniji mogući način obeležava srpska stradanja, zločine nad Srbima i ne stidimo se toga. Žalimo, učestvujemo u bolu ljudi koji su izgubili nekog i ne i ne stidimo se toga, o čemu je govorila i ovlašćena predstavnica SNS, kao što obeležavamo i svaki 24. mart kao godišnjicu bombardovanja Srbije 1999. godine i ne stidimo se toga. Ali isto tako ne propustimo priliku da poručimo našem narodu, gde god on bio, da nećemo dozvoliti nove „Oluje“, da će Srbi biti zaštićeni gde god oni bili, kada je reč o zemljama u okruženju.Dakle, to je odgovorna politika koju sprovodi Aleksandar Vučić i tu je suštinska razlika između Aleksandra Vučića i onih koje ste vi podržavali dok su vodili Srbiju, a nije im palo na pamet da se sete srpskih žrtava, o čemu sam malopre govorio, dok ste sedeli sa Draganom Đilasom u gradskoj vlasti

ali je taj Đilas više od milion evra iz gradskog budžeta dao za dnevni list „Pravda“ koji je bio vaše stranačko glasilo. To je činjenica. Ja sam ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije pokazao dokumenta i dokaze koje sam dobio od Trezora Narodne banke Srbije, na osnovu mojih zahteva po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja.Vi ste, dakle, u koaliciji sa njima bili i tad. Vi ste ideološki klonovi DS, zato su se istopili žuti, preuzeli ste im sve ono što su oni radili, preuzeli ste tu proevropsku politiku, preuzeli ste Poslovnik u Narodnoj skupštini i još ga gore, brutalnije i restriktivnije primenjujete i preuzeli ste brojne kadrove.Drugo vi pričate o koalicionim partnerima, nama zamerate Bastaća. Zašto Bastać nije uhapšen ako je kriminalac? Kakav ste vi to režim kad su vam svi kriminalci na vlasti kad nema krivičnih prijava, kad nema ničega? To je ono što je pitanje.Treće - vi pominjete nama koalicionog partnera. Da li je Bastać nekog ubio? Da li je Bastać okrvavio svoje ruko, ne do lakata, nego do ramena? Vi ste u koaliciji sa Hašimom Tačijem, sa Ramušem Haradinajem, sa Aljbinom Kurtijem, vi ste u koaliciji..

Kaže prethodni govornik da nikad nije bio u koaliciji sa Draganom Đilasom.Predsedavajući, cela Srbija zna da je bio u koaliciji sa Draganom Đilasom u periodu od 2009. godine do 2012. godine u Skupštini grada Beograda, i to bez saglasnosti predsednika njegove stranke.Dakle, na svoju ruku je ušao u koaliciju sa Draganom Đilasom, podelio upravne i nadzorne odbore. Postoje podaci konkretno o ljudima koji su bili imenovani od Skupštine grada u članstvo upravnih i nadzornih odbora, i to u periodu kada je Beograd upropašćavan sistematski, kada je pustošen budžet Beograda, kada je pravljen najskuplji most, kada su bile afera za aferom. Afera rekonstrukcija Bulevara kralja Aleksandra, afera „Pazlgrad“, afera ugradnje podzemnih kontejnera. Sijaset afera je bilo, svaki dan nova višemilionska, korupcionaška afera Dragana Đilasa, gde delom odgovornost snosi i prethodni govornik koji je učestvovao u toj vlasti, kada pričamo o koalicijama, predsedavajući, prethodni govornik zna samo za koaliciju sa parama, koaliciju sa evrima, koaliciju sa kapućinom i koaliciju sa kafićima gde će ispijati ta kapućina od tih evra, mislim da je reč o 19.000 evra, ali ne bih sada ulazio u neka sitna crevca. To su koalicije koje njega zanimaju. Zahvaljujem. Hvala, kolega Markoviću.Zamolio bih i kolegu Šarovića da zatvorimo ovaj krug replika. Stvarno smo otišli predaleko.Umesto da budemo ujedinjeni na ujedinjeni na proslavu 12 godina od tzv. proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova, mi danas o Đilasu i nekim glupostima, kada govorim o memorijalnom centru.Molim vas, hajde malo da se ponašamo državnički, i vas i kolegu Markovića ću zamoliti.Idemo dalje. Reč ima

stradanja, patnje i tragedije koja se desila pod nacističkom Nemačkom i ustaškom Hrvatskom vlašću inicijativa, odnosno ovaj zakonski predlog je došao sa, rekao bih, gospodine ministre, zakašnjenjem od više od 60 godina, složićete se.Mnogo je, za nas koji smo dugo u politici i koji pratimo razne komisije, ideje, sučeljavanja mišljenja, mnogo je bilo polemike u javnosti, da li treba i kako da se osniva, pod kojim nazivom ovaj Memorijalni centar. Srpska radikalna stranka svakako ovo podržava, ali i zbog činjenica i zbog raznih drugih stavova koji su provejavali kroz istoriju i kroz ovu Narodnu skupštinu, gde su nekada sedeli neki delegati, a tek posle od devedesete godine voljom naroda izabrani ljudi, jednostavno i potomci žrtava tog neverovatnog stradanja i mučenja Jevreja, Roma i Srba na Starom Sajmištu, moraju da znaju, mada mnogi od njih to i znaju, bar oni stariji, da nije bilo bolje, gospodine ministre, da se tako nešto uradi, zato što to u političkim strukturama nije odgovaralo. Tu moramo sasvim jasno to da kažemo.E sad, i ovde postoji jedna pozadina. Naime, ova Vlada je

deo jedne internacionalne organizacije koja je osnovana sa ciljem sećanja na žrtve Holokausta. Sve je to u redu da nije licemerno od strane onih koji su se takođe pridružili tome.Sećate se kada je Plenković otišao, a to zna gospodin Marinković, da oda počast jevrejskim žrtvama i upisao se u spomen knjigu, ali znate, ustaška Hrvatska vlast nikada nije pokazala obzira, niti će, prema žrtvama i genocidu koji su izvršili nad srpskim narodom. Evo, govorila je i koleginica Vukojičić, i podaci su jasni o tome, odakle su sve Srbi dovlačeni, dovlačeni, kada tako moram da kažem, iz Like, Korduna i raznih krajeva gde je srpski živalj da bi bili zajedno sa Jevrejima i Romima na najstrašniji način mučeni i pogubljeni.Još nešto, neke metode mučenja ovih stradalnika kroz „Staro Sajmište“ je pored tolikog broja žrtava koje ste vi ovde naveli, prošlo mnogo ljudi, oni su nad nekima i na drugim mestima vršili egzekucije, ti metodi i pojedini su od strane onih koji nisu želeli da vode decenijama brigu o ovome primenjivani i na Golom otoku. Znači, način na koji će da ih maltretiraju od jutra do mraka, da ih izgladnjuju, i da sve čine, a na kraju da ih najmučnije pogube.Iako ste malo pre rekli, kolega Marinković da to nije tema, da se ipak osvrnemo, jer mi podržavamo ovaj predlog i na sadašnji istorijski kontekst i na ono što nas kao ljude ovog doba sada boli, a što su neposredna dešavanja ili kako da kažemo, pošto je to za istoriju, eto kratak period, unazad 20 godina.Srbija godina.Srbija mora, gospodina ministre, da ima tačnu odrednicu za ono što se desilo našem narodu, hrabrim dobrovoljcima da odamo počast i SRS i svim drugima i regularnoj Vojsci Republike Srpske i borcima Republike Srpske Krajine i da i da se zna, kao što je to u Republici Srpskoj, da se zvanično kaže da je to srpski otadžbinski rat. Mi narodne poslanike iz raznih stranaka čujemo da nekako paušalno o tome govore. To je bio srpski otadžbinski rat gde smo podneli mnogo žrtava, mi smo najstradalniji narod na Balkanu i dokazali smo uprkos svemu što je pokušano da nam se stavi na teret i hapšenjem našeg vojnog i političkog vrha, odvođenjem u anti-srpski Haški kazamat, da smo mi branili svoju imovinu, da smo branili svoje ognjište i da se u Srebrenici nije dogodio nikakav genocid.Sve te žrtve koje je podneo srpski narod nisu na pravi način poštovane ni dan danas u državi Srbiji. Vi kažete, jeste, ali to nije sve dovoljno. Mi moramo zbog budućih generacija neprestano o tome da govorimo.Postoje borci i heroji srpskog otadžbinskog rata koji i dan danas nemaju svoje ulice ni u mom rodnom Kragujevcu, ni u Beogradu i Novom Sadu i u drugim gradovima.O njihovim žrtvama i o njihovom herojstvu, ja ću samo neke od njih da pomenem a to su poručnik Veljko Milinković, Radenko Galinac, poručnik Boško Perić, koji je bio pravi heroj „Posavine“.Radio-televizija Srbije nikada nije rekla ni jednu jedinu reč, o njima nije snimana nikada ni jedna emisija, a mi živimo u zemlji u kojoj se i dan danas kroz pretplatu i kroz direktno davanje iz budžeta finansira njihov program. Kako će onda buduće generacije, jer vi ste nazvali s pravom da je ovo ustanova kultura koja i treba da ima takav značaj, istorijski, naučni i svaki drugi.Mi smo amandmanima reagovali tamo gde smo smatrali da još dodatno trebaju ti ti termini i te odrednice u zakonu da se dopune, ali ako nema takvog jedinstva i ako mi, trenutno su te klupe prazne, imamo u Narodnoj skupštini Republike Srbije poslanike i one koji sada idu na bojkot, sutra će ili neki drugi put da kažu – sada hoćemo na izbori, ali oni se u javnosti pojavljuju sa svim izdajnicima srpskog naroda su u saglasju u emisijama gde gostuju, sa onim poremećenim ženama u crnom, sa Natašom Kandić, sa svim tim izdajnicima oni se odlično slažu, a vi onda pričate o nekim, na današnji dan, trivijalnim stvarima, pominjete

stranka koja zna da je srpski narod kroz vekove uspevao uvek i posle toliko stradanja da se podigne iz pepela.Zar je bilo potrebno da prođe i da dođe stogodišnjica obeležavanja velikog rata, da se tek onda krene sa popisivanjem žrtava? Pitanje, gospodine ministre, za vas i za vaše saradnike, pre svega, za Vladu Republike Srbije na koji način će i da li u dovoljnoj meri da se finansira ovaj Memorijalni centar?Vi znate da je Muzej genocida koji je osnovan, ja mislim pre dvadeset i koliko godina, i dan danas sa skromnim sredstvima, piše u zakonu, ali to treba da bude zaista nešto što neće da zavisi ni od kakvim međunarodnih projekata, od ove asocijacije koju sam malopre pomenula, jer da bismo budućim generacijama ostavili ono što je prava istorija, komunisti su iskrivljeno istoriju decenijama predstavljali narodu.Oni koji su pre vas hteli da osnuju ovaj centar su takođe imali neke svoje istorijske kontekste, vi koji ste iz SNS ste ugurali Boška Obradovića kao Skotovog poslanika ovde, pa ste tek onda, pošto smo mi podigli glas protiv takvog Ljotićevca i aktivirali to kakva je uloga bila Dimitrija Ljotića u istoriji ovog naroda, tek onda ste počeli da govorite Ljotićevac, ovakav, onakav.Znači, nemojte da budući poslanici vaše stranke, kako god želite, ali na kraju krajeva mi imamo ono što je naš čvrsti stav, govore ili vi dok ste još uvek ovde u ovom sazivu, da nama bilo šta prebacujete.Kao stranka koja postoji već 30 godina u ovom višestranačju, jedini smo uvek bili odgovorni prema svim žrtvama koje se desilo ovde u našoj zemlji, ali pre svega morate da poštujete veliku žrtvu koju je podneo srpski narod, pa tek onda da shvatite koliko je teško i da se saosećate i sa svima drugima koji su stradali i pod nacističkom Nemačkom i ustaškom hrvatskom državom, ali da ne budete licemerni i da se ne dodvoravate onima koji nam ne žele dobro.Nikakvi mali „Šengeni“, zapadni Balkani i ništa slično neće izbrisati tolike žrtve koje smo podneli kroz više od 50 godina.Hvala. Hvala, gospođo Jovanović.Reč ima ministar, gospodin Vladan Vukosavljević.Ministre izvolite. **Vladan Vukosavljević** Evo, postavili ste mi pitanje, pa pre nego što direktno odgovorim o brojkama o kojima se radi, samo kratak osvrt na uvodni deo vašeg izlaganja.Dakle, bilo je takođe i pitanje da li smo i koliko smo učinili kao država u poslednjih nekoliko decenija u vezi sa očuvanjem kulture sećanja? Mnogo toga je propušteno, ako smo svesni, a mislim da uglavnom jesmo, sa nijansama u razlikama političkog tumačenja, decenijama je pitanje srpskih žrtava bilo, ako ne marginalizovano, ono svođeno na jedan manji format i bez, naravno, jasnog simboličkog i faktičkog objašnjavanja mnogih okolnosti.Jedan od takvih primera je, nije ovo ni vreme ni mesto, samo ću kratko napomenuti, jeste i spomenik u Jasenovcu, koji je relativno nejasnog simboličkog značenja ili možda ima neke daleke simboličke konotacije sa mestom jednog od najvećih užasa, ako ne i samog najvećeg užasa ukupne istorije srpskog naroda od njegovog postojanja, znate kako, ako je nekakva klasifikacija ideološka ili politička decenijama opterećivala određene okolnosti, teško je ne priznati da ne postoje pomaci. Možda ti pomaci nisu onog tempa i onog intenziteta koji bi možda mnogi od nas priželjkivali, ali led se topi, stvari idu u dobrom pravcu. Ja sam se podsetio nedavno da sam pre pet godina, ne znam da li možda prvi, ali možda među prvima u javnosti pomenuo ideju da se jedna ulica u Beogradu mora nazvati imenom Blagoja Jovovića, srpskog heroja koji je izvršio atentat na Antu Pavelića u Buenos Ariesu, o svom ruhu i kruhu, bez UDBA, bez OZNA, bez bilo koga, sam, samostalno, rizikujući život i kao posledica tog atentata, Pavelić umro, kako mu dolikuje i priliči u mukama, dve godine kasnije u bolnici u Madridu, kod generala Franka, svog prijatelja.Blagoje Jovović danas ima ulicu u Zemunu i to je jedan od pomaka. Verujem da će i u godinama koje su ispred nas te stvari, ta kultura sećanja, među kojim pitanjima je i ovo neko koje ste vi pokrenuli, da dobiju svoje zasluženo mesto u našem društvu.Što se tiče drugog pitanja koje je finansijski konkretnije, za finansiranje budućeg rada Memorijalnog centra „Staro sajmište“, „Staro sajmište“, predloženo je da se u budžetu Republike Srbije izdvoji 28 miliona za 2021. godinu, 39 miliona za 2022. godinu i takođe, 39 miliona za 2023. godinu, s tim, to su troškovi ustanove kulture, s tim što će dodatna sredstva za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju Centralne kule u 2021. godini, predložena su sredstva od 186 miliona dinara.Tu je reč o građevinskim radovima, sanacija i rekonstrukcija one Centralne kule, ili paviljona, a kada je reč o ovim sumama koje sam pomenuo, to je predlog za procenu troškova u 2021, 2022. i 2023. godini. Ovi troškovi su pravljeni na osnovu pretpostavljenog broja zaposlenih, na osnovu zamišljene misije i vizije rada tog muzeja i na osnovu troškova kojima raspolažu analogne ustanove kulture, odnosno analogne po broju ili obimu zaposlenih.To su, dakle, projekcije i one mogu biti korigovane na više, pretpostavljam, samo ukoliko se ukaže potreba, tako da u vezi finansiranja, vodilo se računa o tome i verujem da će prilikom planiranja budžeta za naredne godine,

To je ključni aspekt. Ako će ovaj Memorijalni centar kao što je navedeno ovde, a mi smo čak i dopunili, da ima i kao ustanova kulture kompletnu funkciju koja je povezana i sa obrazovno-vaspitnom i naučno-istraživačkom delatnošću, ona ne može da zavisi od volje nekog pojedinca budućeg i da sada mi razmišljamo, kao što smo morali dok nije, tu je napravljen pomak, ali to nije dovoljno, kao kada je donet Zakon o finansiranju i Matice srpske i drugih kulturnih institucija od najvišeg značaja.Ja sam samo napravila tu malu digresiju, jer kada je Muzej genocida formiran, bila su grandiozna obećanja. Ja se samo vraćam na to, a došli smo do toga da je tek, ja mislim dvoje ili troje zaposlenih, ispravite me ako grešim, sa veoma nekim malim uslovima za rad.Ja nisam zadovoljna ni radom Muzeja žrtava „21.oktobar“ u Kragujevcu, jer i to bi moglo da se podigne na mnogo viši nivo, zato što nije samo „21. oktobar“ dan kada treba da obeležavamo sećanje na te žrtve i da to nekome bude u tom trenutku politički korisno. To ne može više da bude floskula, i zbog toga sam i pominjala ove heroje novog doba.Na kraju krajeva, da mi rasvetlimo pojedine aspekte iz istorije, a naročito velike uloge četnika đenerala Draže Mihajlovića, mi smo, gospodine ministre, postavili spomenik Veselinu Misitu, u Loznici još od davnih dana i svake godine mi obeležavamo dan kada je Loznica oslobođena, to je bio prvi pod komandom četničkog vojvode, odnosno pukovnika Veselina Misite, jer to je bio prvi oslobođeni grad u nacistički porobljenoj Evropi. **Vladimir Marinković** Hvala, gospođo Jovanović.Reč ima prof. dr Marko Atlagić.Profesore, izvolite.

**Marko Atlagić** Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Marinkoviću, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije.Moje Srbije.Moje uvažene kolege, narodni poslanici, uglavnom su rekli o ovom Memorijalnom centru, ono što su trebali reći, uzimajući u obzir istorijsku poprugu, a dozvolite ipak da kažem hvala predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, što je prvi posle 75 godina, kako je neko i rekao danas ovde, inicirao da se danas raspravlja o zakonu o Memorijalnom centru „Staro Sajmište“, a vaše Ministarstvo gospodine ministre pridonelo mnogo tome, da mi danas u ovom visokom Domu, raspravljamo o njemu.Kako su već rekli, nalazio se na najistočnijoj tački Nezavisne Države Hrvatske, na zahtev Nemaca NDH taj je prostor ustupio i na njemu dozvolio uspostavljanje logora, pod uslovom, kako je rekla uvažena narodna poslanica, Milanka Vukojčić, u logoru da ne budu srpski stražari i srpska policija. Upravu nad logorom imali su Nemci, čini mi se negde do kraja maja 1944. godine, a posle toga komandu, nad logorom, preuzele su ustaše.Memorijalni centra, podvlačim ovo, što je jako važno, „Staro Sajmište“ biće republička ustanova kulture. Ona neće biti ustanova kulture lokalne zajednice, niti opštine, niti grada Beograda nego republička ustanova kulture, u kojoj će se sakupljati, sređivati, čuvati, koristiti arhivska i muzeološka građa. To je jako bitno. Centar će se baviti naučnom, kulturnom i prosvetno-kulturnom prosvetno-kulturnom delatnošću. Ona će biti naučna ustanova.Ja danas, kao čovek struke, neću posebno da govorim o tome. Na stvar ćemo prepustiti ljudima, koji će danas-sutra raditi u Memorijalnom centu. Upravo to

posebno govorili i tako dalje. Dakle, nemamo ljude iz struke, niti u muzejima dovoljno, počevši od lokalnih samouprava, u čijoj su nadležnosti muzeji, a isto tako i čak u republičkim itd, pogotovo kada je rukovodeći kadar u pitanju. Dođe vam za direktora muzeja koji ne zna šta on radi. To je problem. Dakle, o tome moramo posebno povesti računa.Kako je rekao, centar će se baviti naučnom, kulturnom i prosvetnom delatnošću. Ovo je Memorijalni centar još jedan dokaz antifašističkog delovanja vlasti koju predvodi predsednik države Aleksandar Vučić Vučić i delovanje naše države. To je zaista tako i niko to ne može da zameri.Danas smo čuli ovde spominjanje da da nismo kao zemlja antifašizma, pozvani na obeležavanje Drugog svetskog rata u Poljsku. Uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, nama nije mesto tamo, tamo se obeležavao početak Drugog svetskog rata. Nama je mesto ove godine kada se bude slavio Dan pobede nad fašizmom. Prema tome, da lučimo te dve stvari.Meni je jako žao, gospodine potpredsedniče, Marinkoviću, što danas nema naših političkih protivnika oličenih u Savezu za Srbiju. Nisu našli za shodno da se pojave u ovom visokom domu, kada se govori o Memorijalnom centru „Staro Sajmište“. Gle čuda, nema i onih iz Saveza za Srbiju i njima shodnih koji su se ovih dana pojavljivali, vidite prazne su klupe, to govori o njima.Za to vreme

registrovana je u Luksenburgu, a tamo se ne emituje program, ona je ilegalna u Republici Srbiji, o tome je uvaženi poslanik Marijan Rističević najviše govorio u ovom visokom Domu. Ona je pirat u Srbiji, Televizije "N1" je nerigistrovana političko-finansijska stranka, podvlačim, laži, obmana, poluistina, koja svakodnevno, non-stop satanizuje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Vladu Republike Srbije, predsednikovu familiju, Srpsku naprednu stranku, narodne poslanike i Vladu Republike Srbije, a kako rekoh, posebno predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i sve ono što je on radio zadnjih osam

prenos?Satanizovali su revitalizaciju RTV Bor. Satanizovali su izgradnju tvornica i inostranih investitora. Setite se Boška Obradovića, u narodu zvanog siledžija, šta je radio, zabranjivao ulaz u pojedine tvornice. Satanizovali su izgradnju auto-puteva, puteva i mostova. Satanizovali su finansijsku konsolidaciju Srbije.Gde je sada onaj urednik NIN-a Ćulibrk, koji je rekao da prosek plate neće biti onaj koji će biti? Ja ga molim, pošto je čovek u godinama, neka ima hrabrosti i neka izađe na TV i neka se izvini, ne nama, ne Aleksandru Vučiću, barem se građanima Republike Srbije, barem onima koji čitaju njegov list.Moram da kažem da je taj list, svojevremeno, bio jedan od najboljih listova u ovom delu Evrope. Mene je sramota danas što sam, hajde da kažem, nekada polemisao sa jednim od najvećih srpskih filozofa, etičara, Vukom Pavičevićem. A danas je taj list list obmana, laži sa dna kace.Satanizovali su izgradnju škola, izgradnju bolnica. Evo, čuli ste ovih dana i videli sinoć, Televizija "N1" CIA je najavljivala i sinoć prikazivala film pod nazivom "Vladalac". Već smo znali, sudeći po najavama, a i sinoć gledajući da je to daljna nezapamćena satanizacija predsednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića, što je nezapamćeno na ovim prostorima.Dozvolite uvaženi građani Republike Srbije da vas samo podsetim na ljude koji to rade. Siniša Kovačević,

Rekao je on, dakle, Kovačević, i citirani Vuk Jeremić, da su lepši, bolji, pametniji od Aleksandra Vučića. Završen citat,

citat.Zamislite dramaturg sa toliko knjiga, ne zna pojam „genocida“. Zna on, poštovani građani Srbije. On je potpredsednik stranke

„Ja ću da bijem. Više nemam nedoumice. Mi treba da bijemo na svaki način, na svaki način“. Ponavljam: „Na svaki način“, završen citat.To vam je taj Siniša Kovačević, a da dalje o novinarima koji su sinoć montirali onaj film ne govorim, čini mi se Danica Vučenić i tako dalje.Zamislite šta ona kaže? Zamera Aleksandru Vučiću što je 1990. godine bio uz svoj narod i državu. Zamislite za njih je patriotizam ratno huškanje. Pa oni peru svoju biografiju od tada.Evo

novinara, glumaca i reditelja vršio je, a i danas vrši, apologiju zapada i zajedno sa zapadom, navodno dokazivali kako su SAD i NATO u pravu kada ruše Srbiju i Jugoslaviju“, završen citat iz te knjige.To je taj Siniša Kovačević. To su ovi novinari, Vučenić, sinoćni. Isto su to radili. Oni će za jednu džigericu prodati državu i naciju, jer to su dokazivali od 2000. godine.I da kažemo toj N1, o kojoj često govorimo. Najmračnija, najcrnja politička stranka obmana i laži laži u čijim obmanama i laži učestvuju jedan deo novinara, čiji je posao da rade sve ono što nije njihov posao, pretvorili su se, nisu nikakvi novinari, u političku stranku kao da su završili politički kurs nekada u Kumrovcu.Novinari Kumrovcu.Novinari treba da se drže Kodeksa br.1 o Novinarskom kodeksu.Uvaženi građani Republike Srbije, Dragan Đilas je ovih dana pisao pismo nekim ambasadorima umesto da ovde sede njegovi poslanici, nasuprot nas, evropskih zemalja blateći svoju zemlju, građane Republike Srbije i njenog predsednika, Aleksandra Vučića. Zamislite šta je na kraju pisma napisao?

619 miliona evra ništa ne znače za našu otadžbinu i odnos prema otadžbini.To je onaj Đilas koji je 1. decembra, ali pre toga pozvao na bojkot. Bio je u jednoj prekomorskoj zemlji, vratio se, a onda je na jednom sastanku 2. decembra 2018. godine pozvao na bojkot narodne poslanike. Rekao je ovako, citiram: „Ako izbacimo dijalog iz parlamenta“, zamislite ko je za dijalog? Dali je on za dijalog? On kaže: „Kada izbacimo dijalog iz parlamenta, onda kao društvo imamo problem“. Dalje: „To je mesto gde se priča“. Dabome da je mesto gde se priča. Dalje: „Ako to zaustavimo, ako zaustavimo sve medije“, obratite pažnju: „Onda će eksplodirati negde“.Kome to treba, misli parlament? Taj je rušio 2000. godine parlamentarni život u ovoj zemlji. Misli da će to. To će biti, poštovani građani, zahvaljujući vama na prvi trinaestog ili na prvi nikada.Evo, javlja se i Sanda Rašković Ivić koja je 5. novembra 2018. godine na sednici Narodne skupštine, ovde u ovom visokom domu, prilikom odlikovanja Aleksandra Vučića od strane ruskog predsednika, Vladimira Vladimirovića Putina, tada izjavila da je to laž. Citiram: „Od toga nema ništa“, završen citat.Istina je, poštovani građani, kao što ste videli, da je Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, odlikovan od strane Vladimira Vladimirovića Putina, jedini posle Nikole Pašića. Ta uvažena poslanica ne nađe shodno da dođe ovde da se izvini vama, poštovani građani Republike Srbije.Na kraju, Vuk Jeremić stalno vređa Vladu Republike Srbije, Aleksandra Vučića, predsednika i predsednicu Vlade, Anu Brnabić.

upamtite poštovani građani, jedan je od najvećih datuma za tzv. „državu Kosovo“ koju ste danas ovde spominjali. Toga dana Priština je dobila pravni argument da gura svoju tzv. „nezavisnost“ do kraja. Zato Priština slavi Vuka Jeremića zvanog „Vuk potomak“ jer ga albansko rukovodstvo smatra tvorcem najvažnijeg dokumenta u rukama tzv. „nezavisnog

poštovani građani vi ih stavite u ovaj kontekst: „Posao novinara je da uništi istinu“, oni uništavaju istinu, „da otvoreno lažu, da izvrću, da ozloglašuju, da se sklanjaju pred zlatnim teletom i da prodaju vlastitu zemlju i narod da bi zaradili hleb“.Aha, gospođo Vučenić,

Dragana Đilasa, Šolaka i drugih. Mi smo marionete, oni vuku konce a mi plešemo. Naš talenat, naše mogućnosti, naš život vlasništvo su drugih ljudi. „Mi smo intelektualne prostitutke“, završen

Hvala, profesore Atlagiću.Sada reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. **Milorad Mirčić** Dame i gospodo, ima jedna izreka, ona se nalazi na jednoj od tabli žrtvama racije fašizma u Novom Sadu. Ona glasi: „Nisu zločinci oni koji su ubijali, već oni koji zaboravljaju“. To je suština čitave ove priče o kojoj mi danas raspravljamo.Suština u svemu ovome što se dešavalo srpskom narodu u 20. veku može da se svede pod zajednički imenitelj. Taj 20. vek je veliko stradanje srpskog naroda. Gotovo da nema naroda da je toliko puta stradao kao što je to srpski i bratski ruski narod.Godine 1914. u odnosu na broj stanovnika u Prvom svetskom ratu najveće žrtve je imao srpski narod. 1941. srpski narod je imao dva antifašistička pokreta. I jedan i drugi su se borili protiv fašizma. Definitivno, to je bilo stradanje jednog naroda.Devedesetih godina ponovo stradanije srpskog naroda se desilo. Kako je srpski narod zaboravljao sve to? Tako što su pred njega stavljali nešto što je u svakom slučaju imalo za cilj da se sve žrtve zaborave. Stvaranje Kraljevine Jugoslavije bio je imperativ za srpski narod. Aleksandar Karađorđević je srpski narod uveo u Jugoslaviju.

godinu nije u punom smislu reči sačuvao taj isti i stradalni srpski narod. Zašto? Zato što srpski narod je podrazumevao, kolektivno se smatralo da se to valjda zna, valjda svet zna šta je to i kakav doprinos dao jedan narod u Prvom svetskom ratu.Zamislite, kakav paradoks,

a posle Prvog svetskog rata dižu se spomenici po Srbiji koji označavaju opštu borbu u Prvom svetskom ratu, retko gde ste mogli da sretnete da se apostrofira uloga srpskog naroda ili srpskog vojnika. To je valjda sudbina jednog naroda koji se toliko žrtvovao za nešto što je najuzvišenije. To je sloboda.Da se razumemo, uvek je srpski narod imao kakav takav mir, ali kada je osećao potrebu da se bori za slobodu uvek je blagovremeno reagovao, bez obzira kolike su žrtve bile. Naknadne pameti koje su upućivale na to da nije trebalo ulaziti u Prvi svetski rat su upravo samo dodatna zabluda ili zabuna unutar srpskog naroda.Godine 1941, o čemu danas razgovaramo, formiran je logor Staro sajmište

Mora da se zna da je Nezavisna Država Hrvatska tada postojala u pravom smislu reči, kao rezultat ustaštva i ustaške ideje unutar hrvatskog naroda.Zašto je to bitno? Zato što je sadašnja Republika Hrvatska kontinuitet koji se zasniva na Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, i to ne kriju čelnici hrvatskog naroda. Samo tako može da postoji država hrvatskog naroda - na ustaškoj ideologiji, a ona se zasniva na mržnji prema srpskom narodu, i to je veoma bitno.Zašto bitno.Zašto naglašavam Srem? Zato što nije stradanje samo u Zemunu ili u delu koji obuhvata sadašnja opština Novi Beograd. Stradanje je od Šida preko Sremske Mitrovice, preko Rume, preko Iriga, preko Pećinaca, svugde su tu bili sabirni logori. Žrtva ustaškog terora je i veliki slikar Sava Šumanović i njegova porodica.Ako se pravi jedan memorijalni centar koji bi trebao, pre svega, da objedini sve ovo što se dešavalo, kada su u pitanju sabirni logori, ne vidim razloga zašto to ne bi bilo za čitavu teritoriju Srema? Šta tu ima kao prepreka? Nemamo nigde nijedan takav centar u ostalom delu Srema.Možda delu Srema.Možda neko kaže sada da je to na neki način revizija istorije. Ne, to je u stvari prava izvorna istorija. U Zemunu je bio stožer ustaške države koja se zvala Nezavisna Država Hrvatska i treba održavati taj kontinuitet kada je u pitanju istorijsko pamćenje. Ne da nama Hrvati ispostavljaju računicu za odštetu koju treba da platimo, nego oni kao naslednici te ustaške tvorevine moraju da shvate da treba da nadoknade to, ako je moguće nadoknaditi tu štetu, ali to je kod nas kratko pamćenje.Evo vam drugi primer iz novijih godina, 1995. godine, svi smo svedoci, čak američka obaveštajna služba CIA, vojne obaveštajne službe javno iznose podatak i činjenicu da su visoki oficiri američke vojske, da li penzionisani ili u nekom drugom statusu, učestvovali u pripremanju akcije „Oluja“. To su više puta iznosili srpskoj javnosti, kao njihov doprinos za progon srpskog življa iz Republike Srpske Krajine.Kakvo je pamćenje kod nas? Ne mali broj tih istih oficira američke vojske ili američke obaveštajne službe našlo je svoje uhlebljenje u kompaniji koja se zove „Behtel“, i to ne kriju. Šta mi radimo? Mi ih nagrađujemo za uspešnu akciju, pripremu akcije, što su deo srpskog korpusa proterali iz Republike Srpske Krajine.Kada mi srpski radikali kažemo, ne mislimo mi da se tu obračunamo sa pojedincima, nego samo da osvežimo pamćenje, jer dok je to sveže pamćenje, dok je kolektivno pamćenje unutar srpskog naroda i o Krajini i o dešavanjima, malo je njih koji će se odlučiti na ovakav jedan poguban potez, a nema reakcije. Ima reakcija tako što nas resorni ministar pljuje ovde, psuje nam majku što kažemo da nema smisla dati 300 miliona tim i takvim oficirima koji su učestvovali, najaktivnije, u progonu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine.Ne prisvajamo mi pravo ni ekskluzivitet da mi samo tumačimo šta se dešavalo u Republici Srpskoj Krajini, ali moramo mnoge memorijalne centre da obnovimo, da osnujemo kako bi znali šta se dešavalo srpskom narodu, da nam se ne ponovi ponovo Srebrenica.Vidite kakva je kampanja i hajka na Vojislava Šešelja, a samo zato što je objavio knjigu „U Srebrenici nije bilo genocida“. Nemojte misliti da je bilo šta drugo u pitanju. Ne vole oni da istina ugleda svetlost dana. Evo, i Englezi priznaju da u Srebrenici nije bilo genocida. To nije negiranje onoga što se dešavalo, zločina, ali je u svakom slučaju negacija stvaranja jednog veštačkog mita.

To smo doživeli. Zašto? Zato što nam nije dugo pamćenje i mi srpski radikali podržavamo ovakvu inicijativu i želimo da, u čitavom Sremu gde je nekada funkcionisala, bivstvovala Nezavisna Država Hrvatska, u tom memorijalnom centru bude zbirno sva dokumentacija i svi podaci koji se odnose na stradanje, pre svega, srpskog, jevrejskog i romskog naroda. **Vladimir

u pravu ste, mislim da će to biti obuhvaćeno u muzeju Staro sajmište, ali memorijalni centar Staro sajmište je tek jedan od budućih, mogućih lokaliteta gde se kultura sećanja na ustaške zločine mora čuvati. Nas ništa i niko ne može, ne sme i ne treba da spreči da se pored ovog memorijalnog centra takvi centri osnivaju i u Sremu. Srem je bio mesto velikih ustaških zločina, i Sremska Mitrovica, i Irig itd. Tamo su zverski umorili velikog srpskog slikara Savu Šumanovića i niz znanih i neznanih ljudi itd. Mapa srpskih stradanja u tzv. Nezavisnoj Državi Hrvatskoj je prepuna krvavih tačaka. Svuda gde je moguće, gde živi srpski narod, gde ima neku vlast nad teritorijom, okolnostima i sredstvima, treba da pravi ovakve i slične memorijalne centra, a mi ćemo nastojati da se u ovom memorijalnom centru napravi dokumentacija i druge stvari koje će podsećati na zverstva u Sremu.Ono što je potencijal, ovo nije sada, ponoviću sa početka svog izlaganja od pre nekoliko sati, ni vreme ni mesto, ali jeste tematski indirektno vezano, imamo priliku kao društvo i kao ovaj naraštaj da razmislimo i o izgradnji, mislim da je to potrebno, muzeja genocida nad srpskim narodom u 20. veku, jer tih genocida je bilo i u Prvom svetskom ratu od strane Bugara, od strane Albanaca na Kosovu i Metohiji itd.Naravno, postoje zločini OZNE posle Drugog svetskog rata koji se moraju temeljnije istorijski rasvetliti i koji treba da nađu svoje mesto u istoriji uprkos našim tradicionalnim ideološki podelama i nijansama koje su ponekad vrlo grube i vrlo isključive.Što se tiče konačno dela tema o kojoj ste govorili Ministarstvo kulture će koliko god bude moglo nastojati da afirmiše ideju donošenja zakona o zabrani negiranja genocida na srpskim narodom u NDH, jer ako jer ako mi ne možemo da se suprotstavimo kao društva nekim merama konkretnim istorijskim falsifikatima, lako je kada oni dolaze iz drugih ili susednih država, motivi za to su nam poznati i neka oni rade svoj posao, ti koji tako misle i na takvoj etici stoje, ali ako mi ovde imamo susret sa istorijskim revizionizmom i u Beogradu i ponekad na Beogradskom univerzitetu i ponekad u delu intelektualne elite, onda ne vidim drugi način nego da se zakonom, jer zakoni služe da obuzdavaju ona neprihvatljiva ljudska ponašanja, normativno uredi ta oblast. Ne sme se negirati genocid nad srpskim narodom u tzv. NDH. Ako ne pamet i moral, onda će barem zakonske odredbe tog tipa nekoga ponekada da dovedu u red.Prema tome, mislim da se stvaraju uslovi, a nadam se da će svi oni koji se budu ovim poslovima bavili imati na umu da mi prvo usvajanjem zakona, potom radom na otvaranju ovog Memorijalnog centra nipošto nismo završili posao kada je reč o kulturi sećanja na genocid nad srpskim narodom u Drugom svetskom ratu, pa i u Prvom svetskom ratu.Prema tome, ja ovo vidim kao jedan od koraka, posle niza decenija raznih propuštenih koraka, kao jedan čvrst i veliki korak u jednom pravcu za koji mislim da se oko njega svi slažemo bez obzira na političke razlike po nekim drugim pitanjima. Hvala na pažnji. Hvala gospodine ministre.Milorad Mirčić ima pravo na repliku.Izvolite gospodine Mirčiću. **Milorad Mirčić** Dame i gospodo, potpuno je jasno da za primere Srebrenice, Račka i Hrtkovaca treba jednostavno da stavimo prst na čelo i da za se zamislimo šta to žele ti dobronamerni.U Srebrenici je prihvaćeno to što je silom nametnuto da je bio genocid. Nažalost, tu odluku su usvojili naši sunarodnici u Skupštini Republike Srpske. Sada se kaju, sada naknadno objavljuju kakva je istina bila. Da li to vredi ili ne vredi videćemo, sve u zavisnosti šta u dokumentaciji sve stoji koju je objavio London, odnosno engleska obaveštajna služba.U Račku je pripreman teren za ponovo formiranje jednog lažnog mita koji je trebao da bude isto genocid. Pročitajte sad, ako ste u prilici, videćete kako je pripreman iz isti kuhinje u Americi, samo što su rekli da na Kosovu i Metohiji treba obelodaniti cifru da je između 50 i 100 hiljada šiptara ubijeno.

Kada je videla da nema rezultata da se ne može doći do nekog podatka koji bi bio impozantan za suđenje Srbima, onda je rekla - u nedostatku radne snage obustavlja se otkrivanje masovnih grobnica.Kada su rekli da je ukupno stradalih četiri hiljade, koji su otkriveni, većina njih su Srbi, znate kakav je njen odgovor bio - četiri ili šest hiljada ne menja stvar. Za nju je to potpuno svejedno, s tim što joj šest hiljada više odgovara eventualno u optužbi protiv Srba. To su neki primeri gde treba da se naučimo, da izvučemo pouke. Zato, ministre, dok se ne formiraju ovo oko sabirnih logora, bilo bi dobro, zato što ovde u materijalu, u predlogu Vlade stoji da su to sabirni logori, Jevrejski sabirni logor u Zemunu, Sabirni logor u Zemunu i mnogi sabirni logori, pa do se ne otvore u Mitrovici, ne bi bilo loše da se ta dokumentacija objedini u ovom memorijalnom centru. Hvala

da nismo završili posao i da je ovaj predlog zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“, zapravo jedan prvi važan korak koji treba na pravi način da obeležimo stradanje srpskog naroda u 20.veku.Istorijska obaveza prema našim precima i drugim narodima koji su bili žrtve nacističkog koncentracionog logora na Beogradskom sajmu je da podignemo ovaj memorijal. Ovo je strašno mesto stradanja u kome su logoraši ubijani na najsvirepiji mogući način i u ovom koncentracionom logoru život je izgubilo preko 18 hiljada Srba, Jevreja, Roma i ostalih antifašista.Zašto to do sada nije učinjeno? To je pitanje koje treba da se postavi nekome pre nas. Imali su priliku, a treba da odgovore zašto je nisu realizovali.Skupština grada Beograda je 2014. godine pokrenula ovu inicijativu, oformila komisiju čiji je krajnji rezultat upravo Predlog ovog zakona o kojem danas raspravljamo.Naša poruka je da moramo da čuvamo sećanje na Holokaust i da treba da se borimo protiv prekrajanja istorije koja je nažalost u ovim vremenima u kojima živimo sve izraženija. Zato nije izostala ni podrška predsednika Srbije Aleksandra Vučića predlogu člana Predsedništva BiH iz Republike Srpske, Milorada Dodika, da se u Donjoj Gradini podigne jedan memorijal koji će trajno ukazivati šta se desilo Srbima u Jasenovcu. Ne smemo biti neodgovorni prema generacijama koje dolaze i to je veoma važno.Želim da istaknem da smo nedavno u Moskvi na sastanku sa Mešovitim komitetom, zapravo Komisijom Narodne skupštine Republike Srbije i Ruske Federacije upravo započeli ovu temu i da smo pokrenuli inicijativu za očuvanje istorijskog sećanja na borbu protiv fašizma sa ciljem da se sačuva prava istina o kreiranju slobodne Evrope. Izuzetno važnim smatram i pokretanje inicijative predsednika Srbije Aleksandra Vučića za formiranje Komisije o popisu NATO žrtava, spomenik Stefanu Nemanji, koji čekamo preko 800 godina. Sve je to naša obaveza i dužnost prema našim precima, istorijskom nasleđu, ali i mladim ljudima i njihovoj budućnosti.Sve ovo što se dešava na prostorima Crne Gore sa spornim Zakonom o slobodi veroispovesti ima za cilj otimanje srpske imovine i koji mesecima unazad u litijama u Crnoj Gori i van nje okuplja desetine hiljada Srba, zatim sa Predlogom zakona u BiH da se odlukom Ustavnog suda u BiH uzme Zakon o poljoprivrednom zemljištu na na celoj teritoriji BiH, zatim i činjenica da Priština već sedam godina bez kazne ignoriše implementaciju Briselskog sporazuma. Sve to nije nimalo slučajno. Sve je to udar na Srbiju sa ciljem da se izazove reakcija Srbije i da se, kao što je predsednik Aleksandar Vučić u jednoj emisiji sinoć rekao, kao i devedesetih godina Srbija okrivi za sve.Kao sve.Kao što sam i rekla, sve to nije nimalo slučajno, kao ni bojkot, ni najprizemnije uvrede za predsednika Srbije i njegovu porodicu, film koji smo sinoć gledali, koji je prikazan na jednoj televiziji, i sve to predstavlja svojevremeno jednu vrstu podela koje su naša boljka svih ovih godina i koje predstavljaju jedan veliki problem kada je u pitanju srpski narod.Međutim, građani Srbije

zagovaraju bojkot su u stvari protivnici normalnom životu i razvoju Srbije. Građani Srbije nikada ne mogu zaboraviti kako se Dragan Đilas obogatio, a kako je građane ostavio u bedi. To je nešto što pred ove izbore treba da istaknemo kao i naš program za Srbiju 2025. i sve ovo iz oblasti kulture, istorije i kulturnog nasleđa što činimo i što je zajednički i pozitivan rezultat svih nas. Hvala gospođo Filipovski.Reč ima Miodrag Linta. Izvolite. **Miodrag Linta** Poštovani gospodine ministre, sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, bih na početku da, pre svega, pohvalim napor i angažman i Grada Beograda i Ministarstva kulture i informisanja, na čelu sa ministrom Vukosavljevićem, da ovaj zakonski predlog, odnosno Predlog zakona o osnivanju Memorijalnog centra „Staro Sajmište“ dođe u Skupštinu i da nakon ove demokratske rasprave usvojimo ovaj veoma važan zakon koji će sigurno biti značajan korak ka negovanju kulture sećanja na stradale Srbe, Jevreje i Rome.Sam koncentracioni logor Zemun je poznat po svom zlu. Imao je svoju predistoriju u logoru Topovske šume, odnosno sabirnom centru, koji je funkcionisao od avgusta do oktobra 1941. godine. Nakon osnivanja Jevrejskog logora Zemun oktobra 1941. godine u njega su prebačene žene, deca i starci, dok su muškarci već tada bili likvidirani.U svojoj prvoj fazi, koncentracioni logor Zemun je funkcionisao sedam meseci, dakle, od oktobra 1941. godine, pa sve do proleća 1942. godine i u tom periodu je likvidirano blizu 7.000 Jevreja.Međutim, moje mišljenje je da se nedovoljno govori o drugoj fazi koncentracionog logora Zemun koja počinje od maja 1942. godine i traje sve do leta 1944. godine. u tom logoru, stradalo je najmanje 10.000 Srba, a prema nekim podacima gotovo 30.000 pripadnika srpskog naroda.Nakon osnivanja logora, u logor se dovoze deca, žene, starci srpske nacionalnosti sa područja Kozare, sa područja Bosanske Krajine, Korduna, Banije, Like, ali i sa područja Srema, Banata i Bačke. iako je formalno bilo predviđeno da to bude prihvatni logor, odakle će logoraši biti prebacivani u druge logore, pre svega u Nemačku, u logoru je vladala izuzetna surovost prema zatočenicima. Posledica toga jeste veliki broj ubijenih i umrlih logoraša, pre svega od zaraznih bolesti, zime

specifičan po tri stvari. Prvo, često smo čuli i u javnosti da je to pre svega bio prihvatni logor i da osim ubijanja Jevreja nije bilo drugih egzekucija i nije bilo stradanja. Postoje podaci državne komisije iz 1946. godine da je samo tokom jula i avgusta 1942. godine u njemu stradalo 4.500 lica, mahom Srba.

se ćutalo na činjenicu da u Zemunskom groblju postoji jedna masovna grobnica od 6.500 Srba, mahom sa Kozare. Podsećam da je maja prošle godine prvi put održan molitveni skup kod te grobnice, kojem sam lično prisustvovao, i prvi put se o tome javno govorilo.Ono što je važno takođe jeste da ne smemo da prihvatimo reviziju istorije i da nedovoljno ističemo da je logor Zemun, pored toga što je u njemu izvršen genocid nad Jevrejima, izvršen genocid nad srpskim narodom.Takođe je veoma važno da odbijemo svaku mogućnost kada se govori da je to bio logor na teritoriji grada Beograda, da je bio deo okupirane Nedićeve Srbije. Jasno je da je to bio logor koji je bio sastavni deo genocidne i monstruozne Nezavisne Države mislim da je ovo veoma pozitivna činjenica da ćemo u Narodnoj skupštini usvojiti ovako važan zakon i ja se nadam da je to jedan početak sistematskog pristupa negovanju kulture sećanja na stradale pre pre svega Srbe, ali i ostale, Rome i Jevreje.Ono što je važno naglasiti, da mi u okruženju pristupamo jednoj sistematskoj rehabilitaciji zločinačke fašističke ideologije, odnosno ustaštva u nama susednoj republici Hrvatskoj. Od samog dolaska Hrvatske demokratske zajednice na vlast i Franje Tuđmana, u Hrvatskoj traje proces rehabilitacije NDH, proces rehabilitacije ustaškog pokreta koji dobija na zamaku ulaskom Hrvatske u EU, 2013. godine.U Hrvatskoj dominira mržnja i netrpeljivost prema Srbima i svemu što je srpsko. Postoje brojne činjenice koje pokazuju da se u Hrvatskoj negira zločin genocida nad srpskim narodom i da temelj današnje Hrvatske nije antifašizam, kako to formalno piše u Ustavu Hrvatske, nego pre svega zloglasna NDH.Takođe, brojne činjenice pokazuju da se u Hrvatskoj ustaše ne smatraju najvećim zlikovcima i zlotvorima i najvećom ljagom u istoriji hrvatskog naroda, nego pre svega borcima za hrvatsku slobodu. To su tragične činjenice. U Hrvatskoj imate skandaloznu činjenicu da je Hrvatski sabor doneo odluku da bude pokrovitelj komemoracije Ujedinjenim ustaškim zločincima u Blajburgu, jer tamo svake godine idu visoki hrvatski zvaničnici i predstavnici katoličke crkve i polažu vence i cveće na jednu tablu na kojoj piše – u čast i slavu poginule hrvatske vojske. Dakle, ne idu da polože cveće i vence stradalim civilima, nego ubijenim ustaškim zlikovcima.Takođe, u Hrvatskoj se nesmetano održavaju mise Anti Paveliću i ubijenih 35 ustaških generala i pukovnika u organizaciji katoličke crkve. Hrvatska Vlada finansira udruženja, istaknute pojedince koji aktivno rade na reviziji, pre svega, onoga što se dešavalo u najvećoj fabrici smrti na Balkanu, Jasenovcu, tako da imamo npr.

najveća fabrika smrti na Balkanu u Drugom svetskom ratu bio radni logor, a da je postao logor smrti tek posle Drugog svetskog rata.Taj isti Jakov Sedlar je 19. aprila 2018. godine dobio nagradu grada Zagreba za film. Dakle, upravo na dan kada je 1945. godine počelo zatvaranje logora Jasenovac. Takođe, imate činjenicu da je u Sisku podignuta spomen ploča za 115 ubijenih ustaša, a molitvu za ubijene ustaše vodio je sisački biskup Vlado Košić. Svakog 10. aprila u Splitu imate postrojavanje proustaške tzv. Devete bojne, Rafael Boban koji vodi ustaša Marko Skejo. Tu se veliča ustaštvo, tu se viore ustaške zastave, tu se pozdravlja sa ustaškim pozdravom – za dom spremni i na tom skupu svakog 10. aprila u Splitu prisustvuju predstavnici hrvatskog Ministarstva veterana, predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, predstavnici grada Splita itd.Vi u Hrvatskoj u suštini imate četiri važne ličnosti koji su u suštini idoli u Hrvatskoj. To je poznati po zlu komandant crne legije Jure Francetić, jedinice koja je učinila brojne i nepojmljive zločine

Taj Jure Francetić se smatra herojem u Hrvatskoj. On je imao najviši ustaški čin krilnika. O njemu se pevaju pesme. Njemu se čak podižu i spomenici.Drugi idol u Hrvatskoj jeste kardinal Alojzije Stepinac

Već 16. aprila 1941. godine šest dana od osnivanja NDH on je posetio Antu Pavelića. Juna te iste 1941. godine Alojzije Stepinac je sazvao biskupsku konferenciju na kojoj su svi hrvatski biskupi i nadbiskupi pozvali sve katolike Hrvate da budu odani novostvorenoj tvorevini.Taj Alojzije Stepinac je februara 1942. godine prilikom sazivanja hrvatskog sabora dočekao Ante Pavelić i sve hrvatske poslanike i blagoslovio ih u crkvi Svetog Marka. Takođe, bio je ustaški vikar, aktivno učestvovao u pokrštavanju preko 250.000 Srba, o čemu je pisao u pismu Papi Piju 12. Za svoj aktivni rad na očuvanju NDH dobio je od Ante Pavelića i visoki orden Velered sa zvezdom.Na kraju marta 1945. godine, dakle dva meseca pre propasti NDH, Alojzije Stepinac na zahtev Ante Pavelića saziva ponovo biskupsku konferenciju na kojoj daju punu podršku očuvanju NDH. Dakle, taj hrvatski hrvatski nadbiskup je idol, na žalost većine hrvatskog naroda.Treći idol u Hrvatskoj jeste ratni zločinac Ante Gotovina, zbog poznatih događaja u zločinačkoj akciji „Oluja“ i akcija hrvatske vojske i policije u zapadno-krajiškim opštinama. Videli smo jasno da je u prvostepenoj presudi Haškog tribunala aprila 2011. godine su utvrđene činjenice šta su sve činile jedinice pod komandom Ante Gotovine.Konačno, četvrti idol u Hrvatskoj i jedan od glavnih promotera ustaštva jeste ustaški pevač Marko Perković Tompson, na čije koncerte dolaze desetine hiljada Hrvata. Na tim koncertima se veliča ustaštvo, viore se ustaške zastave, ustaški grbovi. Svaki njegov koncert počinje sa čuvenom, po zlu pesmom „boj na čavoglave“ odnosno ustaškim pozdravom „za dom spremni“. Redovno je održavao koncerte u Čavoglavama. Sada svake godine 4. avgusta, prilikom obeležavanja proterivanja preko 250.000 Srba

sada, zamislite na kraju odluku Visokog prekršajnog suda u Zagrebu koji je krajem prošle godine doneo odluku da upotreba ustaškog pozdrava od strane Marka Perković Tompsona ne predstavlja prekršaj i da on sa tim pozdravom ne širi mržnju i netrpeljivost. To bi otprilike bilo kao kada bi nemački sud doneo odluku da neki poznati nemački pevač koristeći pozdrav „zig hajl“ ne širi mržnju, ne širi netrpeljivost, ne veliča fašizam i nacizam, nego da je to sasvim normalna

podstiče zločin iz mržnje, kao što imamo jedan član Krivičnog zakona Hrvatske, nego da remeti javni red i mir, kao kada se dva čoveka raspravljaju na ulici. Čak ni za to remećenje javnog reda i mira Visoki prekršajni sud ga nije osudio, čime je poslao jasnu poruku da je potpuno normalno da se koristi u Hrvatskoj ustaški pozdrav „za dom spremni“.Sličnu skandaloznu odluku doneo je i Savet za suočavanje sa prošlošću, koji je formirala Vlada Hrvatske, u kojoj je jasno rečeno da je ustaški pozdrav „za dom spremni“ neprihvatljiv, ali da se može koristiti u izuzetnim prilikama. Šta to znači? Dakle, svako u Hrvatskoj može reći - evo ja sad ovaj pozdrav koristim prilikom komemoracije

u Hrvatskoj se potpuno legalno koristi ustaška zastava, odnosno ustaški grb koji počinje sa prvim belim poljem. U Srbiji se nedovoljno ne zna ta činjenica, da su u hrvatskoj istoriji imali dva grba. Znači, sa 25 crveno belih polja ustaški grb, koji je sam odredio Ante Pavelić, počinje sa prvi belim poljem. Zvanični grb Republike Hrvatske počinje sa prvim crvenim poljem. Kad god vidite da Hrvati, hrvatske organizacije koriste zastavu sa šahovnicom na kojoj je prvo polje belo, znajte da je to jedna jasna poruka da da ta organizacija, da ti Hrvati promovišu i veličaju ustaštvo i da smatraju zloglasnu NDH pravom državom hrvatskog naroda.Ja bi želeo da podsetim kolege i koleginice narodne poslanike i javnost da je i naš Odbor za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije raspravljao na ovu temu i da je održao 22. aprila prošle godine sednicu Odbora povodom obeležavanja proboja logoraša logoraša u Jasenovcu 22. aprila 1945. godine.Mi smo na toj sednici usvojili više zaključaka koji smatram da su veoma važni i čije bi sprovođenje dodatno doprinelo jačanju, odnosno negovanju kulture sećanja. Mislim da je veoma važno u narednom periodu i da je to jedna nacionalna civilizacijska moralna obaveza, da Narodna skupština Republike Srbije

ja želim da pozdravim inicijativu, odnosno zajednički rad predsednika Vučića i predsednika, odnosno sad srpskog člana predsedništva Milorada Dodika, da zajedno Vlada Srbije i Vlada Republike Srpske osnuju Memorijalni centar „Donja Gradina“, gde bi se na jedan sistematski način negovalo sećanje na nastradale Srbe u najvećoj fabrici smrti na Balkanu u Drugom svetskom ratu, Jasenovcu.Pošto nam je dobro poznato da u Hrvatskoj izložba u Jasenovcu apsolutno ne prikazuje šta se u suštini dešavalo u toj fabrici smrti, nego je pre svega u funkciji revizije istorije i slanja poruke da je to bio jedan u nizu radnih logora.Mislim logora.Mislim da je veoma važno, pošto ćemo imati taj Memorijalni centar „Donja Gradina“ koji će se baviti Jasenovcem, da se u Srbiji po uzoru na državu Izrael, osnuje memorijalni centar srpskih žrtava genocida NDH. Prema Prema podacima nekih istoričara na području današnje Hrvatske i BiH, gde je delovala NDH, postoji preko hiljadu stratišta. Mi ne smemo da padnemo u zamku da genocid nad sprskim narodom u NDH svodimo samo na Jasenovac. Znači, moramo istovremeno da govorimo o svim drugim stratištima. Pomenuću samo nekoliko njih, kompleks logora „Gospić“, „Jadovno“, „Pag“ gde je prema podacima istoričara Đure Zatezalo, stradalo oko 40 hiljada lica, od toga preko 38 hiljada Srba. Zatim, imali ste brojne zločine na Kordunu, Baniji, Lici, Slavoniji i drugim delovima današnje Hrvatske.Hoću samo da spomenem monstruozno nepojmljivo klanje preko 1.500 Srba u pravoslavnoj crkve Rođenje presvete Bogorodice krajem jula i početkom avgusta 1941. godine u Glini.Pogledajte sad odnos Hrvatske prema tom događaju. Nakon 1945. godine, komunističke vlasti sprečavaju obnovu crkve koja je porušena za vreme rata, 1969. godine osniva se Spomen dom posvećen posvećen srpskim žrtvama u Glini, nakon proterivanja Srba u zločinačkoj akciji "Oluja" 1995. godine ukida se naziv Spomen dom, naziva se Hrvatski dom, gde se održavaju koncerti i druge priredbe i time se na najgrublji način vređaju

gde bi bio naučno-istraživački institut, arhiv sećanja, izložbeni prostor, podignuti spomenici, itd.Sledeća stvar, mislim da je veoma važno da kao država insistiramo u narednom periodu da se sva ta stratišta, njih je preko hiljadu, od strane Srbije obeleže na dostojan način i da se time pošalje poruka da je negovanje kulture sećanja civilizacijska stvar i da ni jedna država, a pogotovo jedna članica EU, ne sme da spreči da se sva ta svratišta na dostojan način obeleže.Mislim

po tom događaju. Mislim da bi bila jako dobra stvar da, recimo, deo obale Save nazovemo obalom ili kejom jasenovačkih žrtava,

ulice koje će, ponavljam, da nas podsećaju na taj tragični period srpske istorije, ni ulice, ni trgove, ni delove obale, recimo, reke Save.Takođe,

u osnovnim i srednjim školama i da po uzoru na državu Izrael moramo na jedan aktivniji način da tome pristupimo i da naši mladi naraštaji uče punu istinu šta se desilo njihovim sunarodnicima tokom Drugog svetskog rata u NDH.Nažalost, NDH.Nažalost, prošlo je više od 70 godina od tih tragičnih događaja. Svima nam je poznata činjenica da je republička vlast vodila politiku zaborava u ime lažnog bratstva-jedinstva, da su srpske žrtve prećutkivane, umanjivane, negirane, ali mislim da je zaista došlo vreme i ovo je jedan ohrabrujući početni korak da država Srbija, zajedno sa Republikom Srpskom, pristupi, ponavljam, na jedan sveobuhvatan, sistematski način, negovanju kulture sećanja i da u tom pravcu što više učini, a to znači, ponavljam, i usvajanjem deklaracije i osnivanjem memorijalnog centra i niz ovih stvari o kojima sam pričao. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Linta.Reč ima narodni poslanik Radovan Jančić. Izvolite. **Radovan Jančić** Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, uvaženi gospodine ministre, pred nama je Predlog zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmište", na koji se dugo čekalo, koji je potreba i potvrda da nismo zaboravili teška, nezamislivo užasna vremena kroz koja je naš narod prolazio i, uprkos svim tragedijama, preživeo.Razlozi za donošenje ovog zakona su više nego jasni. Ne sme se dozvoliti da se zločin zaboravi, što su decenijama razni ljudi i sistemi pokušavali na razne načine, da zaborave i zataškaju činjenice o masovnosti i svireposti zločina nacističkih i ustaških vlasti.Staro sajmište je jedan od prvih koncentracionih logora u Evropi u kojem je stradalo blizu 20 hiljada

Nakon što je tu dovedeno i pobijeno sedam hiljada Jevreja, uključujući žene, decu i stare, Srbija je već u martu 1942. godine proglašena za očišćenu od Jevreja, u kojoj je pitanje Jevreja rešeno. Sajmište je tada pretvoreno u logor u kojem je do njegovog raspuštanja zatočeno oko 32 hiljade Srba, Roma, antifašista i protivnika sistema, gde je više od trećine pobijeno.Naša je obaveza, ne samo dužnost, da radi trajnog pamćenja i spomena žrtvama Holokausta, genocida, okupatorskog terora i ratnih zločina usvojimo u celosti ovaj Predlog zakona, koji će pre svega omogućiti da se ne zaborave istorijske činjenice o postojanju nacističkog logora na teritoriji grada Beograda, logora smrti za Jevreje, Srbe i Rome.Osnivanje Memorijalnog centra "Staro sajmište", kao zaloga za budućnost, ne samo što ćemo sačuvati uspomenu na žrtve u prošlosti i stalno se podsećati da se stradanja ne smeju ponoviti, nego ćemo i obeležiti našu antifašističku pripadnost i ulogu pravednika. Biće ovo mesto ne samo memorijalizacije, pamćenja, već i učenja o poštovanju nacionalnih, verskih, političkih i svih drugih različitosti, kao i mesto na kome će generacije učiti o toleranciji.Posle usvajanja zakona sledi nimalo lak posao koji će potrajati nekoliko godina.

Na taj prostor se nikada nije gledalo kao na jedinstven lokalitet koji zaslužuje da bude očuvan kao prostor koncentracionog logora, podignutog usred srpske prestonice, te danas predstavlja devastiranu kulturnu celinu, pa je nesporno da privođenje nameni u Memorijalni centar zahteva dodatna sredstva za sprovođenje ovog zakona.Srbiji zakona.Srbiji to danas, posle uspešno sprovedenih ekonomskih reformi, sa stalnim suficitom u budžetu, ne predstavlja poseban problem, posebno ako su sredstva potrebna u realizaciji ideje da Memorijalni centar "Staro sajmište" bude mesto koje će imati obrazovni karakter za ljude iz čitavog regiona koji bi učili šta je holokaust, genocid, ko je zapravo zločinac, a ko stradalnik, na kojem bi se na kojem bi se branili od revizije istorije.Za proteklih 30 godina nije bilo boljeg vremena nego u poslednjih pet godina, što je pokazatelj sve jače ekonomije i budžeta Republike Srbije, a sve za zahvaljujući reformama koje je 2014. godine pokrenula Vlada Republike Srbije, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Rezultat tih reformi je da danas imamo novac koji možemo da ulažemo i da vodimo politiku dela, a ne politiku reči i lažnih obećanja, politiku na kojoj insistira predsednik Aleksandar Vučić i SNS koja iza sebe ostavlja rezultate, koja gradi i pomera Srbiju napred u svakom smislu, a rezultati su više nego očigledni.Pre 2012. godine Jeremić, Obradović, Tadić, Marinika, Pajtić, a posebno tajkun Đilas bili su u prilici da podignu Memorijalni centar "Staro sajmište", da nisu mislili samo na sebe, na svoje račune i svoje džepove. Zato jedne reči od njih nismo čuli o Predlogu ovog zakona. Briga ih je za žrtve, za holokaust, za stradanje Srba i Roma na Starom sajmištu, briga njih za svu našu prošlost, a još manje za budućnost Srbije.Na sreću, građani nisu zaboravili prošlost koji su sa njima živeli i nikada neće dozvoliti istu budućnost, što će i pokazati na predstojećim izborima, a što je njima odavno jasno.Poštovani narodni poslanici, možda su reči zatočenice Hilde Dojč iz jednog njenog pisma iz logora „Staro Sajmište“ zapravo upućene nama da u Danu za glasanje usvojimo ovaj Predlog zakona: „Ti ne znaš, kao što ja nisam znala šta to znači biti ovde. Želim ti da nikada ne saznaš“. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Jančiću.Reč ima narodni poslanik Vera Jovanović.Izvolite, koleginice. **Vera Jovanović** Poštovani predsedavajući i ministre sa saradnicima, na početku svog izlaganja moram da spomenem da se u Srbiji po prvi put neke stvari događaju, a to je i ovaj Memorijalni centar „Staro Sajmište“.Dolaskom na vlast SNS 2012. godine, a zahvaljujući Aleksandru Vučiću Srbija se sa pijetetom seća svih svojih žrtava. To sećanje je vezano za sve one datume koji obeležavaju stradanje našeg naroda, a bilo ih je i previše sa žrtvama Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, u periodu devedesetih, „Oluji“, itd.Shodno svemu tome, pred nama je danas zakon o Memorijalnom centru „Staro Sajmište“. Ovim zakonom biće ustanovljena ustanova kulture sa ciljem da se očuva sećanje na 11.000 stradalih,

logoru.Memorijalni centar će se sastojati iz dve celine: „Jevrejskog logora Zemun“ i „Prihvatnog logora“, a obuhvataće i prostor na Novom Beogradu, na levoj obali Save, inače području nekadašnje Bežanijske bare, kao i prostor nekadašnjeg logora „Topovske šupe“.Zakon predviđa sređivanje, čuvanje, izlaganje i stručno obrađivanje muzejske arhivske građe, kao i filmske dokumentacije, organizovanje manifestacija, staranje o građi, korišćenju u obrazovno-vaspitne i istraživačke svrhe. Na čelu ove ustanove nalaziće se direktor, a osim nadzornog odbora biće postavljen i međunarodni savet čiji članovi mogu biti stranci ili istaknuti stručnjaci iz oblasti Holokausta i genocida.Jevrejska zajednica je zadovoljna zakonskim rešenjem, a izuzetno je važno što je u memorijal ušao i prostor na kome je bio prvi jevrejski logor „Topovske šupe“, prostor prostor na Autokomandi, a koji će biti takođe pretvoren u izložbeni prostor.Obraćajući se vama, mojim kolegama, kao i građanima Srbije sa pijetetom moram da se setim i mojih sugrađana Roma stradalih u logoru „Staro Sajmište“, kao i u logoru „Topovske šupe“.

Ta kasarna se, inače, zvala po kraljeviću Andreju. Logor „Topovske šupe“ počeo je sa radom mesec dana nakon početka rada „Banjičkog logora“.Na

Među stradalima je najviše muzičara bez kojih je u to vreme bilo nezamislivo jedno veselje u domaćinstvu, a bez njihovog učešća. Njihovim odlaskom zadugo je u Resniku zamukla muzika.Hvala na pažnji i nadam se da ćemo u Danu za glasanje prihvatiti ovaj zakon. Izvolite. Usvajanje zakona tek je početak procesa koji podrazumeva eksproprijaciju zemljišta, projektovanje centra, potom i izgradnju.Naš

kako bi razgovarao o podizanju Memorijalnog centra „Staro Sajmište“. Predsednik Aleksandar Vučić je konstatovao da je Srbija po pitanju ovog centra napravila greške i izrazio nadu za brži napredak i realizaciju ovog projekta.„Staro sajmište“ nadomak Beograda jedan je od prvih nacističkih logora u Evropi u kojem je od 1941. do 1944. godine stradalo 20.000 ljudi.

kao arhitektonski biser, mesto susreta svih nacija sveta, kao nešto moderno i progresivno, a onda je iskorišćeno za direktnu suprotnost.Danas je 65 godina od nestanka logora. U posleratnoj javnosti o logoru se nije govorilo ništa i generacije nikad nisu učile o „Starom Sajmištu“. Nije se govorilo ni u osnovnim, ni u srednjim školama, govorilo se o drugim logorima, o logoru „Banjici“ i logoru „Jasenovcu“. Pitam se – gde je istorijska i lična odgovornost čitave jedne generacije koja je dozvolila da se „Sajmište“ dogodi? Sa Kalemegdana Beograđani su direktno gledali u dvorište tog logora i niko nije mogao da kaže da se nije znalo šta se tamo događa. Logor „Sajmište“, službeno nazvan „Jevrejski logor Zemun“ nalazio se na levoj obali reke Save, na mestu gde je 11. septembra 1937. godine otvoren prvi Beogradski sajam.Nakon sajam.Nakon 6. aprila 1941. godine, nakon bombardovanja Beograda stradale su i zgrade „Starog Sajmišta“. Logor se od tada nalazio na teritoriji NDH, Nezavisne države Hrvatske, koja je na zahtev Nemaca tu teritoriju ustupila i na njoj dozvolila uspostavljanje logora. Upravu nad logorom imali su nemačke SSSR trupe. Posle maja 1942. godine, kada su Jevreji pobijeni dušegupkama,

masovno su hapšeni. U ovom logoru ubijeno je 20.000 ljudi, a kroz njega je prošlo 30.000/40.000 logoraša.U 1943. godine stizale su u logor grupe ljudi Nedićeve Srbije iz čitave Kraljevine Jugoslavije. Među Nedićevim ljudima, tačnije 17. januara stigao je u logor i moj otac, Dimitrije Đure Marjanović, koji je tada imao 18 godina.

koje im je dalo utočište, a svesrdno sarađivala sa nemačkim okupatorom.Kažu nisu čuli za Staro Sajmište, za taj logor stradanja. Nažalost, ja sam odrastala uz te priče i strahote i uvek me emocionalno potresa. Logoraši su bili krvnički krvnički premlaćivani do smrti od strane stražara i od strane lokalnog obezbeđenja koji su regrutovani iz redova zatvorenika. Jutarnji stroj je bio nešto najjezivije, odbrojavanje za odstrel. Kroz „Prihvatni logor Zemun“ kako mu je glasio novi naziv, prošlo je, rekla sam trideset do četrdeset hiljada logoraša, a ubijeno je 11.000 Srba i Roma. Moj otac je posle sedam meseci, 27. juna 1943. godine prebačen, odnosno kako je on rekao interniran, na prisilni rad u Nemačku u logore, tri naredna logora: „Dancing“, „Bromberg“ i „Kristijan štat“. Tamo je dočekao i oslobođenje 1945. godine.U logoru „Staro sajmište“ je stradalo tragično veliki broj ljudi – 7.000 Jevreja, žene, deca, staraca. Srbija je tada proglašena, kako sam rekla za Juden fraj očišćen od Jevreja, obaveštenje u Evropu je stiglo od same Vlade Milana Nedića. Svakih nekoliko meseci u medijima, pojavljuje se bombastični naslovi puni osećanja i stida, jer se u zgradama koje su za vreme logora služile kao bolnice i mrtvačnice, danas nalaze obdaništa, diskoteke, restorani.Predlog

treba da čuvamo uspomene za žrtve iz prošlosti i podsećamo se da se stradanje ne smeju ponoviti.Izražavamo veliko poštovanje prema žrtvama, odajemo pošast stradalima i kao zalog za budućnost osnivamo Memorijalni centar „Staro sajmište“ za Jevreje, Srbe i Rome. Tako da „Staro sajmište“ konačno bude dostojno obeleženo kao mesto stradanja zla, patnji, genocida i zločina, jedne sulude ideologije. Hvala vam. Hvala